Йоана Кирова. Законопроектът е разпределен на водеща комисия - Комисията по околната среда и водите. Със становището на комисията

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-58, внесен от народните представители Йоана Кирова и Фани Христова на 2 юли 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 юли 2010 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от народните представители Йоана Кирова и Фани Христова. От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: господин Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците”, госпожа Жанет Жикова – парламентарен секретар. От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Фани Христова, която обърна внимание на важността и спешността на предлагания законопроект. Със законопроекта се цели отстраняването на две технически грешки, допуснати с последните поправки в Закона за управление на отпадъците. От страна на Министерството на околната среда и водите имаше постъпило положително писмено становище, подкрепящо изцяло предложения законопроект. След откриването на дебата от председателя на комисията отношение взеха народният представител Георги Божинов, който подкрепи законопроекта и обърна внимание, че ако има още нещо за допълване – да се даде между двете гласувания; народният представител Искра Михайлова и народният представител Иван Алексиев, които поставиха въпроси, свързани със сроковете и реалните възможности за изпълнение на предвидените процедури. Отговори и пояснения на повдигнатите въпроси бяха дадени от господин Стефан Стефанов. След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите единодушно подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-58,

допуснати с последните му промени. В действащия закон в чл. 12, ал. 4 като компетентен орган е посочен директорът на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето, а в чл. 51, ал. 4 и чл. 52, ал. 1 като компетентен орган е посочен директорът на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите. Затова с предложените изменения се премахва несъответствието между чл. 12, ал. 4 и чл. 51, ал. 4; чл. 52, ал. 1 като компетентен орган за издаването на регистрационен документ е директорът на съответната РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето. За ваше уточнение, колеги, тази синхронизация в закона касае лицата, извършващи дейности с отпадъци, а именно извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане. На следващо място – в чл. 114, ал. 2 препращането в закона следва да е само към чл. 36, а не към чл. 36, ал. 1, защото разпоредбата на чл. 36 се състои от една-единствена алинея с точки. Благодаря. Откривам дискусията по законопроекта. Народният представител Михаил Миков желае да вземе отношение към законопроекта. Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, ако вторият параграф на внесения законопроект наистина е технически,

в закона, който е приет преди има-няма двайсет дена-месец. Става въпрос за това къде се регистрират тези, които извършват дейността по чл. 50 от Закона за управление на отпадъците. И там са изброени всички документи, които са необходими за регистрация, тоест едно лице, което трябва да извършва такава дейност, да речем, в Благоевград или в Пловдив, би трябвало да представи пред местния орган на Министерството на опазване на околната среда документи – писмени договори с лица, на които се предават отпадъците, притежаващи разрешителен документ, удостоверение по Данъчния процесуален кодекс, свидетелство за регистрация на транспортните средства, документ, удостоверяващ техническа пригодност на транспортните средства, тоест на мястото, където се извършва тази дейност. А сега вие – вносителите, променяте това по седалището, тоест ако едно търговско дружество е регистрирано в София и извършва дейност в Пловдив-окръг, шефът на Районната инспекция за опазване на околната среда няма да има никаква информация за изискуемите документи, респективно контролът, който той трябва да осъществява на място, а той е фактически контрол, той не е по документи, дали наистина тези са камионите, дали има всичките тези изискуеми от закона пригодността на ползваните плаващи съоръжения, оборудването към тях, за събирането на опасни отпадъци, тоест откъсваме възможностите за контрол и го пращаме по седалище. И един много прост въпрос към вносителите какво става с чуждестранните лица, които към момента са уредени в ал. 3? Когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице документа се представя с легализиран превод, но се представя на мястото на извършване на дейността на чуждестранното лице. А вие – какво, имате два пътя сега – или чуждестранното лице да избере задължително седалище в България нещо, което е в противоречие със свободното движение на услуги. Вие ще ги накарате да се регистрират със задължително седалище в България. Фирма от Европейския съюз идва в България и казва: „аз искам да се занимавам с тази дейност на територията на Варна”, а тя е регистрирана във Виена, седалището й е във Виена. Какво излиза?

такси на някои фирми, които са на този пазар, ама ние затова ли трябва да мислим? Аз мисля, че трябва да си остане досегашния ред редът, при който е мястото на извършването на дейността. Регистрацията и контролът да са по-близо до фактическото извършване на дейността. Аз разбирам, че има фирми, на които им стига една регистрация по седалище и след това си спестяват регистрацията на местата, където извършват дейност, ама, аз не може всичките тези изброени в закона изискуеми документи за регистрацията да стоят в София, ако седалището му е в София, и да искате от местния представител в Монтана или в Стара Загора, или където и да е, да си води кореспонденция и да пита: „Отговарят ли тези камиони, с които се извършва дейността? Договорите за подизпълнители отговарят ли?”. Така че въобще не става въпрос в първия параграф – във вторият съм съгласен за техническо решение. Ще е добре и вносителите да вземете отношение по този въпрос. Министерството е дало съгласие - няма никой от министерството. Комисията може би не е прочела този поглед – какво се случва със седалищата на чуждестранните лица. Къде, във Виена ли ще се регистрират? Това са все въпроси, които пораждат сериозни проблеми пред приемането. На основния, принципния въпрос - че регистрацията трябва да се извършва по местоизвършването.

съответствието. А иначе какво? Ще кажа: „Седалището ми е в Каспичан, а ще извършвам дейност в Благоевград. Отивай да провериш според регистрацията по седалище дали всичките тези изисквания...” Защото става въпрос за много неща, много неща, включително за третиране и за транспортиране на опасни отпадъци от транспортни средства във водни обекти и пр., и пр. Това е хипотезата на опасни отпадъци.

Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители! Господин Миков, трябва да Ви направя тази реплика, тъй като по време на заседанията на комисията бяха разгледани всички възможни казуси предложената промяна с този законопроект за изменение и допълнение всъщност коригира допусната техническа неточност, която предполага, че разрешителните се издават според единия член от министъра на околната среда и водите, а според другия член – от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Това е промяната, която се прави с предложения законопроект. Фиксирането на издаването на разрешителното според седалището на юридическото лице е включено в Закона за управление на отпадъците, който приехме,

че седалището на юридическото лице е мястото, където могат да бъдат събрани данни за обективната дейност на това юридическо лице, че регистрацията по провеждане на дейност би позволила да се появят юридически лица, които нямат необходимия опит, а само предоставят необходимите изискуеми документи.

по местоседалище на юридическото лице, което иска такова разрешително. Благодаря ви. Благодаря Ви, госпожо председател. За да не повтарям това, което каза госпожа Михайлова, само искам да подчертая, че наистина се касае за несъответствие, господин Миков.

които касаят същите лица, е посочен директорът на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето. Тоест наистина има несъответствие. Допусната е грешка и ние трябва да я поправим, за да могат да работят съответните служби. Не виждам

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Съжалявам, че никой не каза какво става с чуждестранните лица и къде е седалището По кое седалище чуждестранните лица ще подават заявление, ако не са регистрирали място на стопанска дейност в България? Знаете, че сме членове на Европейския съюз има възможност да се извършва такава дейност, без да правиш нарочна регистрация. Неслучайно тук е казано, вижте следващата алинея: „Когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя в легализиран превод.” Тоест законът търпи хипотезата чуждестранно физическо или юридическо лице да се занимава с тази дейност. Как ще се регистрира по седалище чуждестранно физическо или юридическо лице? Къде му е седалището? В Лондон, в Берлин, във Виена? Как ще се регистрира по седалище? Или ще го принудите да регистрира търговско дружество в България? Ама, ако така действаме, къде отиват разпоредбите за свободното движение на стоки, хора и услуги? Какво правим? И сега, няма несъответствие. Член 52 Член 52 и чл. 51, ал. 4 са достатъчно ясни. Аз не коментирам въпроса кой издава разрешението. Тук става въпрос за регистрационен режим, не става въпрос за разрешителен. Тук чух нещо– министърът издавал, имало противоречие. Режимът е регистрационен, става със заявление и пише: „Заявлението, заедно със съпътстващата го документация се подава до директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва дейността.” Същата е хипотезата и на чл. 52: „Регистрационният документ или мотивираният отказ се издава от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите.” Вижте сега: „Копия на писмени договори с лица, на които се предават отпадъците, притежаващи разрешителен документ.” Тези лица действат на територията, те не действат в седалището на

Няма никакви убедителни аргументи да се търси седалище. Едно търговско дружество със седалище в Бургас извършва дейност във Видин. Как ще направи комуникация Видинската инспекция по опазване на околната среда и водите с бургаската, за да провери някой факт от обстоятелствата, подлежащи на регистрация? Няма убедителни аргументи. Няма такива. Закривам дискусията. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 054-01-58,

срокът за подаване на предложения между първо и второ четене по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отпадъците да бъде съкратен до три дни. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от госпожа Искра Михайлова. Гласували

Костов в пленарната зала. Госпожо Танева, може да докладвате. ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря. „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия № 002-01-56, внесен от Министерския съвет на 25 юни 2010 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 7 юли 2010 г., на което обсъди Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия № 002-01-56, внесен от Министерския съвет на 25 юни 2010 г. В работата на комисията взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, госпожа Марияна Николова – директор на Дирекция „Правна” на Министерството на земеделието и храните, представители на неправителствени организации и експерти. Законопроектът беше представен от доц. Костов, който изтъкна, че с предлаганите промени се дава възможност на министър-председателя и на министъра на земеделието и храните да прилагат по-гъвкав управленски подход по отношение състава на ръководните органи на Селскостопанската и че промените са продиктувани от необходимостта от провеждане на административна реформа, която е един от приоритетите на правителството. Управителният съвет на академията е с мандат от четири години и се състои от председател и 16 членове, представители на Аграрния университет – Пловдив, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Тракийския университет Стара Загора, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Лесотехническия университет – София, Българската академия на науките и Селскостопанската академия. Председателят се назначава и освобождава от министър-председателя, а членовете на управителния съвет – от министъра на земеделието и храните по предложение, съответно след съгласуване с ръководителите на изброените организации. Законопроектът предлага да отпадне необходимостта от предварително съгласуване при предсрочното освобождаване на председателя и членовете на управителния съвет. Аргументите са, че предвидените в закона основания за освобождаване са свързани с обективната невъзможност за изпълнение на техните задължения, което обезмисля необходимостта от наличието на подобна тромава съгласувателна процедура. Предлага се също така неизпълнението на задълженията да бъде основание за предсрочно освобождаване, като отпадне изискването това неизпълнение да бъде системно. Народният представител Пенко Атанасов изрази становището, че и при действащите разпоредби няма пречка за ефективното провеждане на административна реформа. Той изтъкна, че процедурата на предварително съгласуване, по която става формирането на ръководството на Селскостопанската академия е необходима, тъй като министърът не познава хората от системата и е редно при тяхното назначаване или освобождаване да получи становището на съответните институции. Той определи като несъстоятелно притеснението, че процедурата е тромава, тъй като по административен път може да бъде получен бърз отговор от съответните институции, при необходимост. Народният представител Михаил Михайлов изрази подкрепа за законопроекта, но изтъкна, че системата като цяло е остаряла и е необходима цялостна реформа, която да позволи по-гъвкавото функциониране на институтите към Селскостопанската академия. В тази връзка доц. Костов обясни, че са направени съответните анализи и вече има разработена концепция за развитие на Селскостопанската академия. Тя е съобразена и с проведената Кръгла маса на тема „Перспективи за развитието на Селскостопанската академия – европейски измерения”, на която са изслушани всички заинтересовани страни, включително Селскостопанската академия, неправителствени и браншови организации. Концепцията предвижда въвеждането на проектно финансиране, като институтите ще бъдат субсидирани за изпълнението на поставени от държавата задачи и ще могат да кандидатстват за финансиране на идейни проекти. След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 12 гласа „за”, 5 гласа „против” и без „въздържали се” Благодаря, госпожо Танева. Следва доклад на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Нейният председател Огнян Стоичков ще ни запознае с позицията на комисията. Благодаря, уважаема госпожо председателстваща. Уважаеми колеги, „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия № 002-01-56, внесен от Министерския съвет на 25 юни 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 14 юли 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия № 002-01-56, внесен от Министерския съвет на 25 юни 2010 г. На заседанието присъства главният научен секретар на Селскостопанската академия проф. Никола Колев. Законопроектът и мотивите към него бяха представен от страна на вносителите от доц.

ал. 5 от Закона за Селскостопанската академия основания за освобождаване на председателя и членовете на управителния съвет преди изтичане на мандата, защото съдържащите се критерии са от обективен характер и са свързани с обективната невъзможност за изпълнение на задълженията им, което обезсмисля съгласуване със съответните ръководители на Аграрния университет – Пловдив, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Тракийския университет – Стара Загора, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Лесотехническия университет – София, Българската академия на науките и Селскостопанската академия. Промяната би улеснила провеждането на административна реформа като дава възможност да се прилага гъвкав управленски подход по отношение на състава на управителния съвет на Запазва се законовото задължение за съгласуване с посочените институции при назначаване на нов председател и управителен съвет. Предлаганите промени са следствие от направен анализ на работата на Селскостопанската академия, като е проведена кръгла маса за перспективите пред аграрната наука, с акцент върху мнението на нейните ползватели. Министерството на земеделието и храните е изработило концепция за бъдещата дейност на академията, която ще се формира формира от два елемента: определяне на държавната задача и стимулиране на проектното начало, като приоритети ще се определят от Националния съвет по земеделие. Селскостопанската академия, която управлява значителни държавни средства от 30 млн. лв. годишно, в момента има силно централизирана система без Общо събрание и това прави много важен въпроса какъв е управителния съвет и председателя на академията. Бяха представени писмени становища от БАН, която приема предложените промени и от Селскостопанска академия, Русенския университет „Ангел Кънчев", Аграрния университет – Пловдив, които възразяват срещу отмяната на съгласувателните процедури. От името на ръководството на Селскостопанска академия проф. Никола Колев подчерта, че съгласувателната практика има дългогодишна традиция. В дискусията се включиха народните представители Валентина Богданова, Алиосман Имамов, Ивелин Николов, Лютви Местан, Георги Терзийски, Станислав Станилов, Веселин Методиев, Румен Стоилов и Огнян Стоичков. Дискусията се разви в посока следва ли да има административен контрол върху приложната наука. Според част от народните представители промяната е много „мека” и трябва да се задълбочи посока на дефиниране на държавната задача и контрол по изпълнението и. Автономията понякога действа антифункционално и позволява да се правят административни нарушения, които не могат да се санкционират от инспекторатите в съответните министерствата. България биха работили много по-добре, ако има постоянна атестация на научната им работа и контрол върху административната им дейност. Бяха направени и някои критични бележки.

и би следвало Министерският съвет да дава по-стратегически знаци от промяна на два текста в закона. От мотивите не става ясно защо се отменя процедурата по съгласуване, след като в миналото не е създавала проблеми. мотивите погрешно е посочено, че се променя чл. 5, ал. 5, докато в действителност става дума за чл. 3, ал. 5. Наистина повечето от изброените хипотези за освобождаване на управителния съвет или председателя са обективни и не изискват съгласувателна процедура, но критерият в т. 2 за „системно” неизпълнение на задълженията не е обективен и подлежи на доказване по съответния ред. Той е регламентиран в трудовото законодателство и отпадането му би означавало да се прилага субективен подход. Дори при предвиденото в т. 1 писмено искане за освобождаване, има хипотеза, че министър-председателят може да не освободи автоматично председателя на Aкадемията, а да го остави да завърши определен приоритетен проект, който да му бъде представен представен в процеса на съгласуване. Логично е, когато се освобождава председателят на един колективен орган, да се попита този орган, който веднъж е дал мнението си при назначаването му. Освобождаването поражда като последица и последващо назначаване, а остава изискването колективният орган да даде мнението си при назначаване на следващия председател.

Ако министър-председателят има сериозни основания за освобождаване на ръководството на Селскостопанска академия, не би се затруднил да убеди представителите на Аграрната академична общност, като не трябва да се забравя, че тяхното мнение е само съгласувателно. В противен случай, гъвкавият управленски подход означава единствено по-лесна подмяна на хора. Промените дават възможност за предсрочно прекратяване на мандати, което бе оценено като системна политика. Премахва се автономията на една академична организация и научните изследвания се поставят под прякото управление на министър-председателя и министъра на земеделието и храните. Вносителите не възразиха срещу оставането на критерия за „системно” неизпълнение на задълженията, ако отпадне процедурата по съгласуване. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „за” – 10 гласа, „против” – 4, „въздържали се” Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване проекта на Закон за изменение на Закона за Селскостопанската академия, внесен от Министерския съвет на 25 юни 2010 г.” Благодаря ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да се запозная с текста на закона, защото той ни е представен по линията на Министерския съвет, това означава, че е минал цялата тромава, съгласувателна процедура по всички министерства. Цялата тази сложна машина е завъртяна. Освен това в Народното събрание са ангажирани две парламентарни комисии, които трябва да разгледат

машина е задействана, за да бъдат променени два текста, които по никакъв начин, откъдето и да бъдат разгледани, не пречат нито на административната реформа, нито по действията, които биха

ненужна и немотивирана. Тя досега е работила. Неслучайно в становищата на комисиите е казано, че в приемането на законопроекта сме заложили смисъла на автономността, защото тази научна институция да бъде по-малко зависима от управляващите, да има по някакъв начин защита на това ръководство, въпреки че, ако има нарушения от страна на председателя, от страна на Управителния съвет, това може да се решава, въпреки съгласувателната процедура, която е предвидена в законопроекта. Не знам, не е добре това, което правим. Това не е добър сигнал. Още повече, че – да, действително имаше такава Кръгла маса, където обсъждахме проблемите със Селскостопанска академия и аз лично очаквах, след като е мината тази сложна процедура, вероятно ще бъдат заложени мотивите и идеите на ГЕРБ за управлението на селскостопанската наука. Ние тук не виждаме нищо такова. Ние виждаме идеята как по-лесно да бъде сменен председателят на академията и как по-лесно да бъдат освободени членовете на Управителния съвет. Не знам дали въобще разбирате абсурдната ситуация, в която сме попаднали и в това, че след малко ние трябва да бъдем принудени

върви тезата, че господин Костов се гласи да става шеф на Селскостопанска академия. (Шум.) Ако наистина искате да го слагате – направете го, но не по този начин. ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Реплики? Няма реплики. Има ли други народни представители, които искат да вземат отношение по законопроекта? Да, заповядайте.

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги! Колега Атанасов, ясно е защо се предприемат тези действия и ако трябва да ги разшифроваме, да кажем, че промените в чл. 3, ал. 5 отпада текстът „след съгласуване със съответните ръководители на институции” ами то е ясно защо, защото председателят на Управителния съвет се назначава и освобождава от министър-председателя, а членовете на Управителния съвет – от министъра на земеделието, след съгласуване с ръководителите на изброените по-горе организации. То е ясно защо! Значи сега те ще вземат решение, без да се съгласуват с никой това е едното. Второто, което е също много интересно – в т. 2 думата „системно” се заличава. Тоест при едно нарушение на съответния ръководител веднага да бъде изгонен. Ами разбира се. Аз мисля, че целта е още по-далечна и тя е записана в мотивите, а това, че в мотивите е записано накрая „Провеждането на административната реформа е един от приоритетите на правителството”... Знаете ли какво се случи тази седмица в Плевен, в моя избирателен район? Излезе едно постановление, това е във връзка с тази реформа, която предстои, постановление за закриване на Института за лозарство и винарство. Е, това е част от реформата! Закрива се институтът, който е научен институт и ще мине към Изпълнителната агенция по лозята и виното – първият институт създаден в България със 108-годишна история. Там в момента, в опитните полета има 1600 сорта лози и там се съхранява генофондът на българското земеделие. И сега от научен институт той ще придобие ще придобие други функции към Изпълнителната агенция по лозята и виното, които имат контролни функции. Е, това се цели! За което ние ще гласуваме „против” тези две промени, които според мен са ненавременни и предполагам, че водят до субективизъм и тази централизация, за която се говореше допреди малко. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Други народни представители, които искат да се изкажат по законопроекта? Заповядайте, госпожа Валентина Богданова. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожи и господа народни представители, господин заместник-министър! Пред мен е не проектът за поправка, а Законът за Селскостопанска академия. И с риск да се разгранича малко от колегата си Пенко Атанасов ще кажа, че за мен въпросът: защо го правите – има своя отговор. В тази пленарна зала са се гледали различни закони с различно съдържание, със спорна насоченост. Мисля, че толкова откровен законопроект, общо взето, не сме приемали. Защото, този законопроект казва следното: не искаме никакъв съгласувателен механизъм за освобождаването предсрочно, и да падне система от един тривиален текст, който се залага във всички възможности за предсрочно освобождаване, и който създава стабилност, и в края на краищата, аргументираност на всяко едно предсрочно прекратяване на мандати пази съответния човек от недобронамерен и некоректен работодател. Ние в момента твърдим следното, че министър-председателят на Република България и министърът на земеделието нямат достатъчно ресурс, за да убедят една група хора, че предсрочно трябва да бъде освободена проф. Светла Бъчварова и една група членове на управителния съвет на академията, които са предложили ректорските ръководства. Това трябва да бъде съгласувано с ректорите. Между другото, съгласувателният механизъм не значи разрешителен режим. И вие много добре разбирате това. На второ място, Селскостопанска академия преживя обрати в своето развитие. Тя беше една сериозна една сериозна научна организация, беше закрита, след това беше формиран Национален център за аграрни науки, след това отново беше възстановен. Тогава, когато говорим за една научна организация съществуваща в рамките на едно действащо министерство, тези текстове тогава бяха тази възможност, която да гарантира известна автономия, независимост на тази научна структура, за да може тя да работи действително в съответствие с действащото законодателство в сферата на науката и да гарантира автономия – и на нейния председател, и на членовете на управителния съвет. В момента ние твърдим нещо различно. И аз искам да сме наясно! Уважаеми колеги, когато става дума за тема, която на вас очевидно не ви е много интересна, но тя е важна. Какво е бъдещето на научните организации в България, тяхното развитие дали ще съответства и ще се води съгласно вашите разбирания за административна реформа, или ще се запази академичният и автономен дух на тези структури? Това трябва да има свой отговор. Очевидно, такъв е отговорът ви. Селскостопанска академия ще бъде администрирана, ще бъде ръководена, ще бъде стагнирана, ако щете, в съответствие с вашето виждане за провеждане на административна реформа, а не със стимулиране на правенето на наука в България. Селскостопанската академия има други проблеми, уважаеми госпожи и господа! А, не й е проблемът нежеланието на правителството, в лицето на своя премиер и на един от ресорните министри, да попитат хората, които са предложили ръководството на Селскостопанска академия: не считат ли за нужно, че те трябва да бъдат освободени. Очевидно, няма да получат положителен отговор. Затова пада и думичката „системно”. Аз искам да кажа още нещо. Тези два текста, много кратки и твърде показателни носят след себе си и малко повече коментари. Защото, когато отворите Закона за Селскостопанска академия част от отговорите ще намерите вътре. Когато искахме условна, макар и, независимост на управителния съвет и на председателя на Селскостопанска академия, то беше с разбирането, че въпреки правомощието и на Министерския съвет, и на министъра на земеделието трябва да бъде създадена условна, но видима възможност и на председателя, и на управителния съвет да се произнасят и по развитието на научните институти, и на тези единадесет, ако не бъркам, на брой опитни станции, твърде апетитни като база и като територии, които съществуват в приложение към този закон, и на държавните предприятия, създадени по рамките на действащото законодателство. Ако погледнете чл. 10 на същия този закон вие ще разберете, че органите на управление на държавните предприятия създадени в структурата на Селскостопанска академия, освен министъра на земеделието там е и председателят на

по свой начин работи точно в рамките на едно подобно финансиране? Или битката е: кой ще администрира разпределението на 30 милиона? Какво общо има това с начина, по който може да бъде прекратен предсрочно мандатът на председателя на Селскостопанска академия? Или, може би беше искрен отново заместник-министър Костов, който накрая каза: ...Светла Бъчварова, която е член на висшето ръководство на БСП. Ще питам отново: това, че проф. Светла Бъчварова, според доц. Георги Костов има проблем, защото има своя партийна принадлежност, е ли това обективна невъзможност тя да изпълнява възложените й задачи? Ако това е критерият в правенето на наука, колеги, гласувайте този законопроект.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние няма да подкрепим този законопроект, поради следните причини. На първо място, този законопроект е типичен класически пример на това как може да се използва законодателната власт за решаване на чисто политически кадрови въпроси. Той има много ясна и прозрачна цел. Първо, да се смени председателят на управителния съвет на академията. Второ, да се сменят членовете на управителния съвет на академията. Това са целите на този законопроект. Очевидно Селскостопанската академия претърпява изключително сериозни промени в момента. Вероятно знаете, че някога тази институция имаше изключително голям авторитет по отношение на аграрните науки. Тази академия създаваше научните основи на българското земеделие, само че във време, когато българското земеделие беше преди всичко кооперативно. Сега нещата са се променили, защото голяма част от земеделското производство вече има частен характер. Именно поради тази причина Селскостопанската че да се адаптира към новите условия, тоест да създава научен продукт. А тя може да създава такъв продукт, който да обслужва частното земеделско производство. По време на обсъжданията в комисията стана ясно, че зад основните, ясни и прозрачни цели на законопроекта се крият и други намерения. Това са намерения, свързани с едни 30 млн. лв., които трябва да бъдат разпределяни по някакъв начин между различните институти на академията. Това са цели, свързани с голямата и значителна материално-техническа база на тази академия. Това са цели, свързани с намерения за закриване на много от институтите на тази академия. Уважаеми колеги, това е научна институция. Едва ли някой ще посочи пример в България научна институция да бъде третирана като част от изпълнителната власт и ръководството на тази институция да бъде назначавана от премиера и от министрите. Ако не се предприемат мерки тази институция да се развива именно като научен център за аграрните науки в страната, нейната изключителна значимост, традициите, които е натрупала във времето като авторитетна аграрна институция, ще бъдат безвъзвратно загубени.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, в комисията аз подкрепих този законопроект. Искам да кажа защо. много е неприятно, най-меко казано, да се обяснява каква е разликата между фундаменталната и приложната наука, защото не е тук мястото. Фундаменталната наука има тази особеност, че е автономна по силата на своето съществуване, поради спецификата на своята дейност. Приложната наука е част от политиката. Приложната наука ускорява, дава динамика, подпомага развитието на политиката, независимо в каква област ще го намерите – дали ще е в земеделието, дали ще е в индустрията. ще е в индустрията. Когато не се прави това разграничение, започва една спекулация, която, как да кажа, може да има политическа цел и да е оправдана от гледна точка, примерно, на опозиционно поведение. Въпреки че и това не ми се струва съвсем, съвсем логично. България, да го кажа на колегите, които са в залата, в началото на миналия век с едно училище по земеделие е произвеждала най-много пшеница на глава от населението в Европа. С едно училище по земеделие! Какви академии, какви чудеса, какво предпоставяме? Проблемът е друг. Проблемът е каква земеделска политика има, доколко тя е устойчива, доколко дава възможности, каква е инициативата на земеделските стопани, каква е инициативата на хората, занимаващи се със земеделие, едрите арендатори и прочие и прочие въпроси, далече от всякакво устройство на всякакви академии. Първенец в Европа по производство на пшеница е била нашата Родина в началото на ХХ век с едно училище по земеделие! Така че, не виждам защо трябва да предпоставяме някакви абсолютни амбиции тук, непремерени, как да кажа, безсмислени – извинявайте за думата. Нямаме нужда от академии в България, уважаеми колеги. Малка ни е страната. Имаме нужда от Българската академия на науките. Безспорно това е фундаментално нещо. То е част от националната ни идентичност. Така е отпреди Освобождението на България през 1878 г. Това е нещо съвсем друго - това е национална ценност, това е така. България има нужда в Министерство на земеделието от един Център за аграрни науки, както говори преди малко колегата – с това име ще го използвам, защото съществуваше известно време под това име да произвежда политика, насочена към усилията на изпълнителната власт, на която са дали доверие избирателите. От това произтича всичко. Тук изобщо не е въпросът дали някой е член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ или на Висшия съвет на БСП. Този въпрос, като го задавате, има един-единствен отговор и в тази зала е прозвучавал всеки път от страна на мнозинството. И той е бил: на кого дадоха доверие Дали са го на тези, които искат да реализират определена политика – правилна или неправилна, не казвате Вие. Ще го кажат избирателите. Знаете го! Знаете го, много е простичко, много е семпло. Така живее демокрацията. Сега отново дебат, който е почти изпразнен от съдържание – кой щял да бъде председател, кой нямало да бъде председател. Това дали има изобщо някакъв смисъл? След като е направена процедура, която не отговаря на базовия въпрос на демокрацията, че доверието решава въпроса с политиките и с персоните, естествено е, че ще се поправят законите. Лошо са направени. Лош е законът изобщо, че има такава академия, ако питате мен. Аз го казах в комисията.

Защото там е въпросът. А въпросът не е в науката, както каза един колега. Извинявам се, ударението не е там! Науката, фундаменталната наука се развива в Българската академия на науките и в университетите. Това го знаем всички и така трябва да бъде. Когато правим дебат за фундаментална наука и автономия, нека го правим там, където са институциите на тази фундаментална наука. Благодаря, госпожо председател. Първа реплика – Валентина Богданова, защото я видях да държи картата още преди да свърши изказването. Втора реплика – Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги, господин Методиев! Между нашите парламентарни групи винаги ще има спор и той така се е водил – за това трябва ли да има Селскостопанска академия или не. Вие бяхте на власт, реализирахте своето виждане и направихте Национален център за аграрни науки. Ние върнахме съществуването на Селскостопанска академия. Това обаче не е днешният спор. Днешният спор е всъщност за това как се осъществяват измеренията на демокрацията, как изглежда селскостопанската наука в рамките на действащото законодателство, кой я администрира и как я реализира. Аз продължавам да твърдя, че нищо демократично няма в това да правиш очевидни законови рестрикции, да централизиращ правомощията, да се произнасящ не по закон, а с изчистване на законови възможности, което не прави чест на никого. А за това дали ще има или няма да я има това е друг разговор. Парите за институтите – има ли ги или ги няма, е друг разговор. Може ли само БАН да е единствената научна организация, или ще има и други, това е друг разговор. Но това не е предмет на закона днес, на тези два члена, според мен, със срамно съдържание.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Методиев, аз съм вероятно единственият работил в Селскостопанската академия от началото на стажа ми като такъв след завършване на образованието.

и работех в Института по земеделие в Карнобат, когато вие приехте Закона за Национален център за аграрни науки. Ей Богу, беше изключително трудно време не само за научните колективи, а въобще за българската земеделска наука като цяло. И сега да ми говорите, че едва ли не трябва да го върнем, нищо не променя съществено. Нашата земеделска наука продължава да дава най-добрите сортове и на пшеница, и на ечемик,

Тошево. Да се дават етикети, че това е отживелица и тя не върши работа, просто не може да бъде прието от никого, да не говоря от гилдията, а и от народа ни като цяло! Изключително съжалявам, но това е абсолютно безпросветно изказване от Ваше име. Благодаря. госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър, останах с впечатлението, че Вие развихте тезата, че приложните институти трябва да провеждат определена политика в дадена област. Като ги няма институтите,

Уважаеми колеги, които ми направихте реплики, сложихте в устата ми неща, които не съм казал. Не съм казал, че проблемът със слънчогледа и приложението му в Южна Америка е свързано с член на Висшия съвет на БСП. (Смях, оживление от такова нещо. Не съм против съществуването на институти и лаборатории, защото съм човек със здрав разум.

Това съм казал. Когато живеете с мисълта, че някаква друга – независима, автономна, странична институция ще произвежда някакви чудеса, мисля, че сте на грешен път. Както каза и колегата Богданова, към която поднасям професионалните си уважения, ние сме на различни позиции по тази тема. Какъв е резултатът? Резултатът, че няколко лаборатории в страната

в земеделската политика, решава този, който носи доверието – това казах. Той възлага на тези лаборатории да правят едно или друго, ще определя политиката – това имах предвид, не партийната политика, кадруването, а кой е приоритетът вътре в работата на изпълнителната власт. Нищо друго не казах. Ние ще си останем на различни мнения. Обръщам се към колегите от ГЕРБ: вашата задача е да изработите тези приоритети,

Заповядайте, господин Костов. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря на председателите на двете комисии, които изтъкнаха основните точки от дискусията, проведена в комисиите. Както чухте, комисиите подкрепиха аргументите на правителството за промяна в Закона за Селскостопанската академия. След проведената дискусия в залата искам да уверя господин Атанасов, че доц. Георги Костов никога не е имал амбициите и никога няма да приеме да стане председател на Селскостопанската академия. КБ.) Надявам се на това. Искам да ви кажа следното. В направените предложения се облекчава процедурата за освобождаване на членове на Управителния съвет, тъй като изброените в чл. 5, ал. 3 от закона основания за освобождаване на председателя и членовете на Управителния съвет преди изтичане на мандата съдържат критерии от обективен характер и са свързани с обективната невъзможност за изпълнение на задълженията им.

основание за освобождаване е: „дълготрайно боледуване, смърт, осъждане за престъпление от общ характер или неизпълнение на задълженията”. Защо работодателят да трябва да съгласува това освобождаване?!

„системно нарушение или неизпълнение на задълженията” в текста на закона. В направената дискусия казахме, че за да няма политически привкус,

държавна субсидия. Тези 30 млн. лв. трябва да бъдат за развитие на аграрната наука, която трябва да бъде в полза на нашите аграрници. Както добре отбелязаха колегите,

на която за първи път в системата на Селскостопанска академия не беше дадена думата само на отделните институти – да говорят за себе си, колко са велики, каква славна история и какви постижения имат, а беше дадена думата на браншовиците, на хората от университетите, на синдикатите те да кажат какво мислят за Селскостопанската академия и как ползват нейните продукти. Заключенията от тази дискусия посочиха, че има страшно много разминаване между очакванията на браншовиците

Смятам, че проектното начало, което беше подкрепено сто на сто от всички участници в кръглата маса, е пътят за развитието на науката по европейски образец. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Костов. Думата поиска народният представител Георги Пирински. Заповядайте, господин Пирински. Благодаря Ви, госпожо председател. Преди всички бих помолил да разпоредите да се удължи с една трета времето за изказвания

Законопроектът, който е внесен от Министерския съвет, е пределно кратък. Предлага се един-единствен параграф с промяна на два израза в чл. 3, ал. 5. От казаното дотук обаче уверен съм, че всички народни представители, независимо от коя парламентарна група, са наясно, че в никакъв случай не става дума за технически, редакционни, даже процедурни промени, за промени, които засягат сърцевината на една от възловите дейности не само за икономиката на страната – земеделието. И в своето изказване заместник-министър Костов спомена и каза накратко, че проблемите в тази област са били предмет на дискусия на кръгла маса, проведена в средата на месец април на 15 април в един много широк състав по инициатива на Министерството на земеделието и храните. Господин Костов, трябва веднага да споделя мнението и впечатлението си, че – по един израз, който може би ще предизвика малка реакция – напънала се планината, родила мишка. Защо го казвам? На 6 януари тази година Вие сте подписали заповедта за план за изработване на концепция за оптимизиране на структурата и дейността на Селскостопанската Този план тръгва да се изпълнява. На 15 април се провежда тази много широка, много интензивна, много сериозна дискусия, която чува обръщение от министър-председателя, прочетено от Вашия министър, самият министъра на земеделието прави едно сериозно изказване и има поредица от изказвания, както казвате, на браншовици, на производственици и така нататък. И днес, на 20 юли на първо четене ние гледаме този законопроект. Това е единственият продукт от цялата ви дейност, която днес представяте пред Народното събрание. Казвате, че има утвърдена концепция, че тя се провежда и така нататък. Ако въобще съблюдавахте елементарната парламентарна практика, когато внасяхте този законопроект, той трябваше да бъде придружен с един достатъчно ясен доклад какво представлява тази концепция, какво предвижда тя, как отразява онова, което е резултат на анализи и оценки. Вие чухте народния представител Дарин Матов от Плевен. Той по никакъв начин не може да бъде причислен от господин Методиев като член на Висшия съвет на БСП. Но той много ясно ви каза, че онова, което е направено с Института по лозарство и винарство, грубо администриране и потъпкване на една пребогата научна и приложна традиция, която по един абсолютно безотговорен начин се затрива и се вкарва в една изпълнителна агенция. Какво, уважаеми колежки и колеги, ми се струва, че трябва всеки от нас да прецени преди да престъпи към гласуване „за” или „против” този законопроект? Преди всичко какво е нужно като решение на равнище Народно събрание по отношение на Селскостопанската академия? И тръгвайки да разсъждавате по тази тема предлагам да я поставим в контекста именно на мотото на кръглата маса, на темата на кръглата маса, зададена от вас, от Министерството на земеделието, а именно:

създаването на два незащитими текста, които създават един пълен административен произвол за смяна на председателя и на Управителния съвет на Академията. Безпомощно е да се опитване да защитите отново с прочитане на тези няколко израза за гъвкавост на административната реформа, гъвкав подход и така нататък – текстове, един от които Вие сам се отказахте и тук, в пленарната зала, а именно за системното неизпълнение, стига да отпадне съгласуването. Методиев говореше за доверието към политиката и аз се удивлявам на неговото разсъждение, защото той явно преди всички се разглежда като демократично мислещ човек. Той смята, че с една заповед отгоре се създават доверие. Що за доверие, след като не сте се допитали до онези, с които ще работи този председател, ще работят тези ръководители на институти, преди да тръгнете да го назначавате? Това е пар екселанс в командното административно мислене и за съжаление като че ли то на практика мотивира колегите, независимо от заявените принципи. Разсъждавайки сега по това какво е необходимо на Селскостопанската академия от ново от гледна точка на тези мнения, уважаеми господин заместник-министър, които са прозвучали на кръглата маса от същите тези браншовици, специалисти и така нататък в никакъв случай те не са апелирали да се даде възможност на министъра и на министър-председателя да уволняват ръководството на академията. Много по-различни са техните очаквания. Да, те очакват една нова по-пряка връзка между наука, системи за трансфер, забележете, на български научни постижения и внедряването им в производството. Само че, както вие много добре знаете, Националната служба за съвети то е в земеделието, една част от Селскостопанската академия. Тя е под прякото ръководство на министъра на земеделието и храните. Така че, ако има недостатъци в тази приложна част, това са недостатъци във вашата работа. Що се отнася до, ще го нарека, абсурдното твърдение на господин Методиев за това каква била разликата между фундаментална наука и приложна наука, той явно не си е направил труда въобще да погледне каква е структурата и каква е дейността на Селскостопанската академия. В нейния чл. 1 на закона, който я регламентира, е казано, че това е институция, която се занимава с научна, научно-приложна, експериментална и спомагателна дейност. И е съответно има академична дейност, има научни институти, които са отделни и са държавни предприятия, и опитни станции и експериментални бази. И те се ръководят по правилници, утвърдени от Министерския съвет, има всички възможности за контрол, за определяне на тяхната дейност и така нататък. Ако говорите за парите, то вие и сега знаете, че академията се издържа приблизително половината – 60% от субсидия и 40% от собствени приходи. Тези приходи са от изпълнение на най-различни проекти – и национални, и на Европейския съюз. Това са десетки проекти, които успешно се изпълняват. Така че тезата, че досега не са изпълнявани държавни задачи и това сега трябва да бъде поправено, е абсолютно не състоятелно. Раздут ли е щатът, голяма ли е Академията? Народният представител Михаил Михайлов, който е бил участник на кръглата маса, който системно поставя въпроса, че тази академия е рецидив и така нататък,

лайт мотивът е бил, че каквито и реформи да се правят, по-нататъшни съкращения, по-нататъшни свивания са абсолютно не допустими. И изразявайки едни или други очаквания за реформи, за промени в дейността, за по-голяма приложност, едновременно с това много дебело е подчертавана необходимостта от стабилност, приемственост и съхраняване на кадрите. Ние с Вас имахме възможност миналата година да присъстваме на годишното изложение на продукцията на научните звена на Академията край Стара Загора мястото, където е една от тези стогодишни и над стогодишни научни звена, станции със своя традиция, в случая – в животновъдството. Вие бяхте свидетел и на общността между тези звена, които имаха благородно съревнование кой по-добре да представи онова, което е постигнал,

и едновременно с това – изключителната загриженост, че, рушейки Академията, се отваря широка врата за чужди научно-приложни разработки, които и без това сега завладяват пазара и които без стабилна селскостопанска наука ще доведат до пълното ликвидиране, до успешно, постепенно угасване на селскостопанската наука на България, на българските разработки. Виждам, че госпожа Михайлова ми дава сигнал, че времето с един-единствен апел – не подкрепяйте този законопроект! Няма. Други народни представители, които желаят да вземат отношение? Не виждам. В такъв случай закривам дискусията. Моля народните представители да влязат в залата, тъй като предстои гласуване. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия, № 002-01-56, внесен от Министерския съвет на 25.06.2010 г. Гласували

правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Няма. Моля, гласувайте относно направената процедура от народния представител Галина Банковска.

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!

Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 002-01-53, внесен от Министерския съвет на 14 юни 2010 г. На заседанието присъстваха: господин Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, господин Емил Миков – експерт в Столична община, госпожа Ирина Колева – ръководител „Начално и предучилищно образование” в Софийския университет, госпожа Цвета Брестничка – председател на Управителния съвет на Асоциация „Родители”, господин Георги Богданов – Национална мрежа за децата, господин Стоян Георгиев – председател на Асоциация „Общество и ценности”, госпожа Ксения Семизорова – директор на – директор на ОДЗ „Детелина” – гр. София. На вниманието на комисията бяха представени становища по законопроекта от дирекция „Законодателна дейност и европейско право” при Народното събрание, Министерството на финансите, Националното сдружение на общините в Република България, Асоциация „Общество и ценности”, Асоциация „Родители”, както и проучване от Националния център за изследване на общественото мнение. От страна на вносителя законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Сергей Игнатов. Той изложи основната цел на проекта: въвеждане на задължителна подготовка на децата от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Бяха очертани три групи причини, които налагат предложените промени: 1. Изпълнение на решенията на Лисабонската стратегия и свързаната с нея работна програма „Образование и обучение 2020”. В нея един от петте обективни критерии е „Образование в ранна детска възраст”, който предвижда обхващането на децата в периода между години и първи клас да достигне минимум 95%. 2. Социализация на децата, формиране на положително отношение към училището, създаване на мотивация за учене. 3. Превенция на отпадането от училище. Предлаганите промени могат да бъдат обособени в четири направления: 1. Задължителна подготовка на децата за училище от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст. Очакваният резултат на двегодишната задължителна подготовка е намаляване на необхванатите и отпадащи ученици и социализиране на децата, чийто майчин език не е българският, с цел в първи клас всички деца да владеят езика на едно ниво. 2. Законово регламентиране на безплатен транспорт до детската градина или училище в най-близкото населено място. Целта на промяната е всички ученици в задължителна училищна възраст, до 16 години, да имат достъп до безплатен транспорт. Прецизирано е и понятието „средищно училище”. 3. Отпадане на ограничението освободената материално-техническа база в резултат на закриване или преобразуване на училища и детски градини да се ползва само за дейности от системата на народната просвета. Целта на промяната е по-рационално използване на държавната и общинска собственост, имоти и вещи, в други сфери на обществения живот. живот. 4. Увеличаване размера на имуществената санкция за родителите, настойниците и попечителите, които не осигуряват присъствието на децата в училище. Целта на промяната е повишаване ефективността на мярката с оглед гарантиране на задължителното обучение. Санкцията няма да намери приложение в случаите, в които съответната община не е създала условия за организиране на задължителното обучение. В Преходните разпоредби на § 9 е предвиден едногодишен срок, в който общините се задължават да създадат условия за обхващане на всички деца, подлежащи на задължителна подготовка за училище. Предложените промени са обезпечени с финансови средства в размер на 7,5 млн. лв. за 2010 г., планирани в държавния бюджет на Република България. В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители Местан, Станилов, Богданова, Стоичков, Стоилов, Колев, Терзийски, Банковска и Соколова. Всички изказали се народни представители застанаха зад основната цел на законопроекта, но изразиха определени резерви. Господин Местан изказа тревога от неблагоприятната тенденция, свързана с увеличаване броя на отпадащите ученици и в тази връзка подкрепи философията на законопроекта, но същевременно изложи своите опасения относно непригодността на българското училище да осъществява предучилищното възпитание и подготовка – липса на подходяща материално-техническа база, съобразена с възрастовите особености на 5-годишните деца, недостатъчен брой квалифициран педагогически персонал, проблем с пътуването, свързан с лошата инфраструктура в малките населени места, отдих и хранене. Господин Станилов подкрепи по принцип духа на промените, но също постави въпроса за пригодността на училището. Той акцентира върху факта, че законопроектът игнорира волята на родителя сам да направи избора за своето дете. В заключение препоръча настоящите промени да бъдат осъществени не революционно, а в съгласие с обществото. Госпожа Богданова изказа своите опасения относно финансирането на проектозакона във връзка с редуцирания бюджет на общините. Господин Стоичков представи становището на Националното сдружение на общините в Република България относно възможностите на общините да осигурят задължителната предучилищна подготовка на 5-годишните деца. В него е изразена тревога по отношение на предвидените в държавния бюджет средства в размер на 7,5 млн. лв., които ще осигурят едва 40% обхват в задължителната предучилищна подготовка. тази връзка, според тях, съществуват сериозни опасения, че държавата няма да осигури финансиране за обхванатите от общините 5-годишни деца, още повече, че желанията на родителите са за осигуряване на целодневно обучение в детските градини. Сериозни са опасенията и във връзка с осигуряване на транспорта на учениците и децата. По тяхна експертна оценка необходимите средства за ремонт на помещенията с оглед осигуряване база за предучилищна подготовка на 5-годишните деца са в размер на 70 млн. лв. Извършеното от Националното сдружение на общините в Република България експресно проучване показва, че сериозни проблеми се очертават в Столична община, Варна, Пловдив, Велико Търново, Перник, Шумен, Мадан и други общини, които имат недостиг на места в детските градини или неподходяща за възрастта на децата материална база в училищата. Господин Стоичков постави въпроса за липсата на съответствие между Националната програма за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, приета с Решение на Народното събрание – 2006 г., и настоящите промени в законопроекта, относно задължителното предучилищно образование и подготовка. Той препоръча на Министерство на образованието да внесе предложения за актуализация на стратегическия документ, който е задължителен по силата на чл. 34 от Закона за народната просвета. От страна на неправителствените организации се изказаха противоречиви становища. „Националната мрежа за децата” изрази принципна подкрепа за обхващане на 5-годишните деца и застана зад изказалите се относно проблемните области, като приоритетен проблем изведоха остарялата методика на предучилищното образование. Асоциация „Родители” подкрепи законопроекта, както и изказаните опасения относно непригодността на училището за приемане на 5-годишните деца. Те предложиха идеята услугата „Предучилищно възпитание и подготовка” да бъде извършвана от алтернативни доставчици по определени държавни стандарти. Категорично несъгласие със законопроекта изказаха от Асоциация „Общество и ценности” и предложиха връщане на настоящите предложения за широка обществена дискусия. Като основен аргумент изтъкнаха правото на родителя, а не на държавата, да избира социалната среда за развитието на 5-годишните деца. В заключение госпожа Банковска изказа съгласие с направените критични бележки и пое ангажимента между първо и второ четене някои от текстовете да бъдат преразгледани и прецизирани. След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: – 11 гласа, „против” – 1, „въздържали се” – 7, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта прие следното решение: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, внесен от Министерския съвет

Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 002-01-53, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие госпожа Милка Коджабашиева – заместник-министър на образованието, младежта и науката, експерти от министерството, представители на Националното сдружение на общините в Република България, на неправителствени организации, работещи по проблемите на децата и на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Милка Коджабашиева. В хода на дискусията народните представители и всички участници в заседанието на комисията се обединиха около становището, че преобладаващата част от предложените изменения и допълнения са целесъобразни и следва да бъдат подкрепени. Същевременно бе обърнато внимание, че в немалка част от общините, в това число в големите общини, на този етап има недостиг на материалната база, която да позволи изпълнението на закона в рамките на едногодишния гратисен период. Общините ще имат нужда от време и значителен допълнителен финансов ресурс за създаване на необходимата материална база и оборудване, допълнителни разходи за транспорт и други, а планираните средства в бюджета за тази година са недостатъчни. Необходимо е също така да бъдат разработени съответните програми за обучение и подготовка на съответния квалифициран персонал, който да поеме подготовката на децата от 5-годишна възраст. В тази връзка членовете на комисията считат, че предвидения едногодишен гратисен период за създаване на условия за въвеждане на задължителното обучение на деца от 5-годишна възраст е недостатъчен и трябва да бъде удължен минимум с още една година. Не се споделят и предложенията за увеличаване на размера на административно-наказателната отговорност за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължително обучение, тъй като според всички участници в дискусията няма да доведат до желания резултат. Нецелесъобразно е и предложението да се разшири обхватът на дейностите, за които може да се използват имотите и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на звената от системата на народната просвета, и те да могат да се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности. Това по същество стеснява сега съществуващите възможности за промяна на предназначението на имотите с отпаднала необходимост и влиза в противоречие с разпоредбите на Закона за устройство на територията, които допускат промяна без ограничение, но след предварително съгласие на министъра на образованието, младежта и науката, а в частта за движимите вещи предложението е крайно неуместно.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

са инвестициите в областта на образованието и то още от най-ранна възраст. Предлагаме на вашето внимание този законопроект с ясното съзнание и убеденост, че ранното детско развитие е инвестиция в икономиката и благосъстоянието на нацията. Това, което на практика ще се случи с тази промяна, е, че държавата в още по-голяма степен ще поеме отговорност за подготовката на българските деца за училище. Това означава, че 5-годишните деца ще трябва задължително да посещават детска градина, а държавата от своя страна ще поеме не 1408 лв., а 1626 лв. на дете като допълнително ще осигурява учебни помагала и транспорт. Държа да подчертая, че до момента транспортът на 6 годишните не е ангажимент на държавата. С цел осигуряване на равен достъп правителството осигури до Нова година средства в размер на около 1 млн. лв. именно за транспорт на децата в предучилищните групи. Въвеждането на задължителната подготовка има за цел да гарантира на всяко дете равен старт при постъпване в първи клас. Например, всяко дете ще знае имената на цветовете, на домашните уреди, ще познава животните, предметите, с които си служим в бита и т.н. По този начин периодът на адаптация за децата ще е две години и те по-лесно ще преодолеят стреса от преминаването от домашна среда към образователния процес. Тази мярка цели децата да се научат да общуват помежду си, да се учат да живеят заедно. Те ще се социализират, ще се научат, че в живота извън дома си всички ние спазваме обществени норми. Искам да го повторя това: в живота извън дома си всички ние спазваме обществени норми на поведение и колкото по-рано децата свикнат с тях, толкова по-лесно ще им бъде занапред. Може да се каже, че тази промяна поставя началото на гражданското образование на българските деца. Те ще се учат да уважават другите, да приемат и да разбират различните от тях, да се адаптират в социална среда. Друга важна цел на промяната е намаляването на ранно напускащите училище деца в задължителна училищна възраст. Една от причините за напускане на училище в задължителна училищна възраст е липсата на училищна готовност на децата. Гарантирането на равен шанс преди постъпване в първи клас би довело до задържане на децата в училище. Инвестициите в децата от по-ранна възраст са ефективно средство за създаване на основа за по-нататъшно учене и превенция на отпадането от училище. Няколко думи за организацията на процеса. Изпратил съм писма до кметовете на общини в България, с които съм ги запитал за готовността на всяка община да приложи промяната. На базата на изпратените ни становища, заедно с нашите колеги народни представители решихме да прецизираме текста и да внесем някои промени между първо и второ четене, за да се гарантира ефективно стартиране на тази важна за образователния процес политика. Една от тях е даването на отсрочка за общините и поетапното въвеждане на задължителната подготовка и то само там, където общината с решение на общинския съвет е заявила своята готовност. Тоест задължителната подготовка за 5-годишните деца няма да влезе в сила от м. септември т.г., а най-малко след 2 години, като този период, разбира се, ще бъде обсъждан. С приемането на това изменение ние ще поставим началото на процеса по въвеждане на задължителното предучилищно образование за децата, навършили 5 години, като той ще се състои от няколко етапа. Първо, етап на установка, който включва: - разработване на държавни образователни изисквания по предучилищно образование; - провеждане на национална квалификация на директори, учители, помощник-възпитатели и родители; - изграждане и приемане на Единна система на мониторинг и оценка на общата и специална подготовка на детето за училище и равнището му на училищна зрелост. Второ, етап на очаквания, който ще ни позволи да изследваме нагласите и очакванията на родителите относно образователната реформа в общините, които ще въведат задължителната подготовка още от тази есен, и предучилищните образователни институции; да извършим антидискриминационна оценка на програми, програмни системи и учебни комплекти в системата на предучилищното образование; да направим диагностика на готовност на учителите за владеене на съвременни педагогически технологии и на форми с 5 - 7-годишни деца спрямо етническите, езиковите, религиозните и социокултурните маркери. Трето, етап на равносметка. Той включва: провеждане на програма за образование на родители; Национална програма за квалификация на директори на детски градини и училища, в които ще бъде апробирана реформата; Национална програма за квалификация на учители от подготвителните групи; Национална програма за базисно обучение на помощник-възпитатели по силата на Наредба № 10 на НАПОО. Четвърто, етап на перспективи - внедряване на задължителното предучилищно образование от 5 до 7 години на национално равнище; максимален обхват на деца, чиито семеен или майчин език не е български, в условията на детските градини при целодневна организация на този режим. Този етап включва социализация на деца от различен етнос, дори нация спрямо българската; кариерно развитие на учителите на място; партньорска функция на родители в цялостния педагогически процес в детската градина или при специално уговорени условия в училището. Друг акцент, който бих искал да уточня, е, че подготовката на децата за училище се осъществява в подготвителните групи в детски градини, а при невъзможност за прием в предучилищна институция - в училище, но само при осигурени за това ресурсни условия, а именно осигурена външна и вътрешна педагогическа среда, осигурен детски учител със специалност „Предучилищна педагогика” или „Предучилищна и начална педагогика”, познаващ възрастово-психологическите характеристики на децата от 5 до 7 години, прилагане на подходящи за възрастта форми и технологии на педагогическото взаимодействие спрямо държавните образователни изисквания за предучилищно образование. Основната форма на работа в подготвителната група е педагогическата ситуация, а не урокът. Обръщам внимание на това поради страховете в нашето общество. Не става дума за урок основната форма на работа е педагогическата ситуация. Това означава, че информацията се предоставя на детето чрез организирани от учителя привлекателни дейности. Съдържанието на предучилищната подготовка остава непроменено, тоест децата ще правят това, с което и в момента, записаните в детската градина се занимават. Няколко думи само за санкциите, тъй като те предизвикаха, да речем, вълнение. Уважаеми госпожи и господа народни представители, трябва ясно да заявим на нашето общество, че съзнателното отклоняване на деца от образователната система е много тежко нарушение. Никога досега човешката история не познава такава пропаст между неграмотност и образованост, каквато е в наши дни. Никога досега в човешката история единственото условие за достъп до благата на живота не е било образованието, така както е в наши дни, и този процес ще се ускорява. Ето защо този смешен плач за глобите трябва да го изоставим. Става дума за сериозно нарушение, дори престъпление, което вършат родителите, които съзнателно отклоняват децата си от образователната система, защото те съзнателно лишават своите деца от достъпа до блага. Само след няколко години те ще трябва сами да решават това. Освен това веригата няма да се прекъсне и техните деца ще постъпят по същия начин със своите наследници и т.н. Ще завърша с една мисъл на Робърт Фулам, с което ви моля да подкрепите политиката на правителството за поетапно намаляване възрастта за задължителен обхват на децата в предучилищното образование, започвайки сега от 5 години. Убеден съм, че много скоро следващият министър ще говори и за 4, и за 3-годишна възраст. възраст. Ето какво казва Робърт Фулам: „Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм научил в детската градина.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Промяната в Закона за народната просвета произтича от работната програма „Образование и обучение 2020” на Европейската комисия.

До 2020 г. трябва да постигнем обхват на най-малко 95% от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално образование. В осем от страните членки най-малко 95% от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално образование са обхванати. Това са страните Франция, Белгия, Италия, Холандия, Малта, Испания, Исландия и Унгария. Предучилищното обучение е масово с различна долна граница в различните европейски страни – от две до две и половина години във Франция, Северна Ирландия, Белгия - до четири-петгодишна възраст преди задължителното предучилищно обучение. Предучилищното обучение се организира в детски градини или в детски центрове, забавачки, класове към началните училища в Гърция, Естония, Германия и Великобритания. Престоят в детските заведения може да е целодневен или почасов – от 16,00 до 20,00 ч., поне четири дни от седмицата, така е в Австрия; полудневен – 5 часа дневно или 25 часа седмично – в Германия. С национален нормативен акт е вменена отговорност на местните власти за осигуряване на предучилищна подготовка на децата от съответната административна територия – така е в Латвия, или безплатно доучилищно обучение на всички деца на 6-годишна възраст – във Финландия. В страните, където националният език не съвпада с майчиния, има задължителна втора година след петата година на детето, в която посещава детска градина. Така е в Лихтенщайн – 6-годишните изучават немски език, когато той не им е майчин. Какви са финансовите параметри на реформата, която ние искаме да направим? Там, където общините въведат задължителната предучилищна подготовка за децата, навършили 5 години, родителите ще заплащат разходите за храна за един храноден, определен съгласно Закона за местните данъци и такси, както и дейности извън държавните образователни изисквания. Към момента имаме поевтиняване на храната в подготвителните групи с 50 стотинки по Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от първи до четвърти клас”, като държавата ще се стреми към още по-голям ангажимент в бъдеще. От 15 септември до 31 май на 2011 г. на територията на цялата страна ще се прилага и схемата „Училищен плод” към Държавен фонд „Земеделие”. Прилагането на схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет под формата на национално съфинансиране и държавна помощ. Общият размер на бюджета по схемата е 7 млн. Очаква се от помощта да се възползват 320 634 деца. Размерът на финансовата помощ за 2010-2011 учебна година на дете по схема „Училищен плод” е 20,53 лв. Целевите групи, които тя ще обхваща, са деца от 3-та и подготвителна група на държавни, общински и частни детски градини и ученици от подготвителен клас до ІV клас включително на държавни, общински и частни училища. На 7 юли 2010 г. Народното събрание прие Законопроект за ратифициране на изменение на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2008 г. Заемното споразумение е на стойност 40 млн. евро. Целта му е да подкрепи усилията на правителството за социално включване чрез инвестиции в развитието в ранна детска възраст. Заемът финансира разработването на програма за училищна готовност и обединява мерки за предоставяне на социални, образователни и здравни услуги на ниво общини. Проектът е насочен към насърчаване и подобряване на готовността на децата от семейства с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години да ходят на училище, към повишаване благосъстоянието на децата и разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижите за децата. Уважаеми колеги, това, което ние обещахме като законодатели и като управляващи в момента – да търсим широка обществена основа за този законопроект за промяна на Закона за народната просвета, го направихме с кръглата маса, която проведохме в понеделник и на която присъстваха най-големите неправителствени организации и сдружения като Националната мрежа на децата, Асоциация „Родители”, много фондации, които работят с ромските общности, експерти от Софийския университет по „Предучилищно образование”, социалните партньори и общините. Искам да ви уверя, че всички изказаха своята подкрепа за този законопроект. Разбира се, направиха и своите препоръки. Всички техни препоръки ще залегнат в нашите предложения, които ще направим между първо и второ четене на законопроекта. Това, което казахме в нашата комисия – Образователната, а също така и в Комисията по регионално развитие, ние ще го направим.

Колеги, подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение. Гласували

Заповядайте, госпожо Богданова.

Благодаря Ви, господин председателю. Госпожи и господа народни представители, господин министър! Аз се отнасям изключително отговорно, когато се правят промени в

че когато става дума за образование, най-вече за училищно образование, това е материята, към която е причастно всяко българско семейство и нашите политически различия би трябвало точно на територията на образованието да бъдат най-малко. От тази гледна точка ще кажа своите съгласия и своите резерви към този законопроект. Няма спор, че изпълнението на Лисабонската стратегия и 16-те индикатора за нейното изпълнение включват в себе си и ранния обхват на децата в системата на предучилищната подготовка. Няма спор, че в Работната програма „Образование в ранна детска възраст” един от петте обективни критерия е изискването до 2020 г. в периода, който програмата обхваща, децата между 4 години и първи клас да бъдат обхванати в системата на образованието до немалкия процент от 95, а може и повече. От тази гледна точка и европейските тенденции чрез тази работна програма, и българските ни потребности, и проблемите на българското средно образование изискват наистина една подобна стъпка – обхващане на децата в тази система от твърде по-ранна детска възраст, защото проблемът за социализацията на децата, за формиране на положително отношение към образованието, към създаване на мотивация, към подготовка на една особена група от българските деца, за които българският език не е майчин, е безспорна нужда. От тази гледна точка ние нямаме спор по това, че тази мярка трябва да бъде приета. Даваме си сметка обаче, че има няколко основни характеристики на този процес, които не са получили отговор в тези текстове на законопроекта. Първо, моето абсолютно убеждение, а мисля, че и на моите колеги е, че е редно тогава, когато формулираме текстовете, все пак да ползваме терминология, която е добила гражданственост тъкмо чрез акта на това Народно събрание. В този смисъл, господин министър, аз се обръщам към Вас като вносител на този текст: много би ми се щяло и ще настоявам за това в § 4, когато се правят поправките в чл. 26, да не говорим, че се осъществява обучение в съответната подготвителна група, а да се върнем към терминологията на приетата програма от това Народно събрание, която говори за предучилищно възпитание и подготовка. На нас думичката „възпитание” и процеса на възпитание точно в тази възрастова общност са ни много необходим и мисля, че това е необходимото решение, което би дало и рамката на обучението, което ще се извършва в подготвителните групи, и смисъла на това смъкване на предучилищната подготовка в предучилищната възраст. На второ място, ние сме записали, че родителите избират къде се осъществява предучилищната подготовка на децата им – в училище или в детска градина. Аз продължавам да твърдя, абсолютно убедено, че предучилищната подготовка на децата на 5 годишна възраст не е в училище. Не можете да съберете 5 и 15 или 5 и 19-годишни човеци и да смятате, че тези деца ще се чувстват добре. Оттам идва и реакцията на родителите. Беше коректно това проучване, което беше предоставено на членовете на Комисията по образование и което беше обсъждано по време на нашето заседание. То твърди, че един огромен процент от българските граждани твърдят, че започването на училище на 5-годишна възраст е нередно и не го приемат. Между другото, така зададен въпросът наистина носи този отговор. Когато едно дете на 5 години тръгва на училище – няма значение дали е в първи клас или в предучилищна възраст, то 14 години битува в училище. Проблемът е различен. Искането за обхват на 4-5-годишни деца не е свързан с това те да бъдат в училище, а е свързано с това с тях да бъде упражняван процес образователен, обучителен, възпитателен, за който Вие наистина говорите, в рамките на педагогическите ситуации, а не чрез провеждане на уроци. Училищната база, колкото и Вие да я облагородявате, тя винаги предполага урок. От тази гледна точка – моите следващите резерви. (Шум в залата.) Колеги, знам, че председателстващият няма да поиска аудиторията да уважава говорещите, но добре е да се слушаме, защото проблемът касае и вашите деца, и тези, които идват след тях. Има нещо, което обаче, според мен, е особено важно. Когато говорим, че родителите имат право да избират – уведомявам ви, че те нямат право на избор, защото нямат възможност да избират. Проблемът за това каква е наличната база, в която може да се осъществява подобна подготовка, е най-сериозният. Сериозен е за София, Варна и Пловдив, сериозен е и за Кърджали. Съжалявам, че колегата Местан го няма тук, но той беше изключително коректен в представянето на ситуацията. Ние твърдим, че между двете четения ще предвидим поетапно въвеждане на този тип обучение. Добре, какви са етапите? Вие нали разбирате, че в един момент ще се окаже, че една група деца имат възможност да влязат по-рано в тази система на подготовка, ще бъдат много по-добре подготвени, с много повече възможности, за сметка на друга група деца, чийто етап ще настъпи някъде в необозримо време. Ние трябва да сме наясно и това законът трябва да го предвиди (шум), че в края на краищата ... ПРЕДСЕДАТЕЛ да уреди времето за категорично въвеждане на 5-годишните деца в системата на предучилищното образование и подготовка. Няма как да не е така. В края на краищата това е въпрос не само на добра воля на общините, това е въпрос на ресурси, това е въпрос на финансови възможности, това е въпрос на можене. От тази гледна точка, само една реплика към един предвиден § 6, който изменя чл. 45 и неговата ал. 2, която предвижда имотите и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни общински училища, детски градини, обслужващи звена да се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности. Аз разбирам смисъла на този текст. Знам, че след закриването на една немалка част от училищата и отвеждането на децата към средищни училища, останаха неизползвани подобни сгради и знам, че неслучайно през 2002 г. законодателят, в лицето на Народното събрание, е записал Закона за народната просвета, който се явява специален на двата действащи закона – за общинската собственост и за държавната собственост, един текст, който твърди, че този тип сгради се ползват само за образователни цели. Аз знам и вие много добре разбирате проблема сега, че точно липсата на такъв ограничителен текст доведе тази сериозна драма, например в момента в София, в която част от детските градини дълбоко не се използват по това предназначение, от което столицата има нужда. нужда. На мен би ми се щяло тогава, когато ще приемаме тези текстове на второ четене по този текст, нарочно да имаме и становището на Сдружението на общините, защото тяхното виждане е важно. Уважаеми колеги, за мен част от текстовете тук също би трябвало да бъдат коментирани допълнително. Колкото и те да получиха своя отговор, мисля си, че той не ме задоволява. Защо отпада определението „столово хранене”, а остава само „хранене”. Тогава, когато осигурявате транспорт, нали си давате сметка, че качвате в един автобус деца на 5-годишна възраст и ги возите някъде, е вероятно заедно с деца на 15 Тази технология законът трябва да я уреди, но в момента той не я урежда. От тази гледна точка ние ще се въздържим при първото гласуване на този законопроект, но аз оставам с надеждата, че ние между двете четения ще търсим смислени и работещи текстове, защото реалността в България не е тази, която един смислен, симпатично погледнал на бъдещето на средното образование в България закон решава. Ако ние сме отговорни законодатели, ще търсим работеща технология. В противен случай ще останем със закони, които звучат добре, звучат перспективно, но не решават един същностен, важен проблем, който урежда българската Конституция, а вярвам и добрата ни воля – това е равният достъп на всяко българско дете до качествено образование в България. Затова бих се обърнала към колегите от ГЕРБ. Аз продължавам да твърдя, че когато говорим за образование, ще трябва да търсим експертно, а не политическо и не партийно поведение. В този смисъл ви съветвам вашите публични дискусии, които организирате, да не затваряте само за себе си. Вие имате нужда от различни мнения. Това е смисълът на публичната дискусия, а там, надявам се, ще се роди общото ни съгласие. На този етап ще го търсим в рамките на традиционната парламентарна дейност на заседания на комисиите и в пленарната зала. Благодаря.

„Образование”, е мястото, където опозиция и управляващи би трябвало да работят заедно и заедно да се опитваме да помогнем страната да върви напред. Ето защо мисля, че темата „Образование” не бива да се използва като инструмент за внушаване на страхове и несигурност, независимо от това какви избори идват тази година, следващата или след десет години. Всъщност какво толкова ново ще се случи различно? В момента имаме 84,7% обхванати 5-годишни деца в детските градини. Там, където няма детски градини, а има училище, където е отделен сектор, за да не влизат в контакт 5-годишните с 15-годишните, това се върши.

Когато приемем закона, държавата ще поеме върху себе си и останалата тежест и издръжката ще бъде 1626 лв. Уважаеми госпожи и господа народни представители, важно е да заявим нашата политика и грижа за 5-годишните. Всъщност повече от 80% от българските деца и сега са обхванати в системата на образователните институции. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз ще бъда кратка, за да мога да отговоря на въпросите, които постави госпожа Богданова. Радвам се, че започна с Лисабонската стратегия и Стратегия 2020, защото всъщност това е целта, която изпълняваме, внасяйки тази промяна в закона. Когато говорим за предучилищно обучение, образование, възпитание, всъщност нека да кажем, че обобщаващият термин е „предучилищно образование”. В него се включва обучение, възпитание и подготовка. Тук няма драма. Така се нарича и това е общоприетият термин. Във връзка с това, което казвате дали да бъде обучението по избор на родителите в детска градина или в училище – това е официално и категорично заложено. Затова се дава възможността на общините за две години да пригодят своя ресурс така, че да отговорят на потребностите на родителите. Там, където обучението ще се осъществява в училища, те ще отговарят на стандарта на детско заведение, което предлага предучилищно обучение на деца на 5 години. Не знам дали Вие сте били в такива училища, но ние идваме от такива места. Има места, на които предучилищните кабинети не отговарят на този стандарт, но има училища, в които тези предучилищни кабинети са изнесени, те са отделни от сградите или са в същата сграда, но отделени и отговарят на всички стандарти на детската градина. Единствено, детето не спи там. Във връзка с наличната база, за която говорим по общините. Нали си давате сметка, че ако ние не предпоставим този задължителен срок от две години, то тогава общините никога няма да пригодят своята база, така че да станат готови за този период. Стратегия 2020 трябва да се изпълни и ние сме убедени в това. Това не е тема. Това не е въпрос. Във връзка с това нека да кажа следното: на тази кръгла маса, на тази кръгла маса, която организирахме, на която поканихме всички неправителствени организации имащи отношение към децата, беше изнесена статистика, колеги, която е добре всички да чуем – 48% от децата живеещи в България, почти половината, българският им език не е майчин, те са деца билингви. Нали разбирате за какво говорим? Както върви процесът, още 10 години, ще отидем в един много по-висок процент. Ако ние не положим старание в тази посока, наистина няма да ни се случат нещата по подобаващия начин.

Благодаря Ви, господин председател. Колеги! Госпожо Соколова, всъщност за какво ми направихте реплика? Ние с Вас не спорим за това, че е висок процентът, дали са 48, 47 или 50, или колко ще бъдат в бъдеще децата билингви. Ние не спорим за това, че трябва те да бъдат обхванати в системата на предучилищната подготовка. Като искате да я наричате иначе и твърдите, че този текст е коректен, бъдете любезни, както стана дума и в комисията, поправете текстовете на тази програма, която са приели законодатели също с претенции, че разбират от този тип дейност. Първо, Второ, Вие нали разбирате, че това, което казахте е хубаво, то е вярно, но Вие самата говорите в „ще”. Когато законодателят твърди, че „ще” направи нещо, той го урежда със записи в закон. Когато ние твърдим, че предявяваме претенции към базата, в която ще се обучават деца на пет години, ние уреждаме тези ограничители в закона. Нямам никакво желание да плаша никого, господин министър, защото ако имаме обща воля, че ще правим нещо, заедно ще разсейваме съмненията. Ще ги разсейваме с ясни заявления, с конкретни текстове и с публична дискусия, в която е добре да говорим по един и същи начин, ако приемаме тази необходимост като обща. И с една уговорка: уважаеми колеги, Стратегията България 2020 не може да бъде решавана с тези стъпки. Те са в изпълнение на една стратегия, която ние с вас не сме обсъждали, не сме гледали във вида, в който би трябвало, примерно, една Комисия по образованието да я коментира. А по отношение на европейските параметри и тенденции, ние просто нямаме спор. Въпросът е да направим смислен технологично работещ закон и чрез него да разсеем съмненията, защото моралът на един закон се крие в неговите норми, той не се крие в нашите очаквания: как той би изглеждал, ако има такава възможност! За това става дума. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? Заповядайте, господин Имамов.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Ние приемаме философията и добрите намерения на този законопроект. законопроект. Имайки предвид мотивите, които бяха споделени в документите от комисията и в изказванията, разбира се, на господин министъра, мотивирайки целта и възможностите да се приложат тези мерки и у нас. Това е европейска практика, ние нямаме основание да изоставаме от тази практика. Истина е, че това е един от основните елементи на Стратегия 2020, въпреки че тази стратегия поставя дългосрочни цели, а не цели, които трябва да се случат утре или вдруги ден или след година-две. Истина е също така, че мерките, които се прилагат в законопроекта водят до ясна и положителна социализация на децата, въпреки че, пак ще кажа, известно е, без да съм специалист по педагогика, се води дискусия за това – дали трябва да се социализират децата, или трябва да се възпитават в условията на семейна среда? Това е една друга дискусия. На следващо място: вярно е, че тези мерки ще доведат до превенция на отпадането от училището, особено на децата, които са представители на онези групи от нашето общество, чийто език не е майчин език, не е българският. Това има изключително важно значение за тяхната интеграция към българското общество, към българските образователни традиции. Това е един положителен ход. Какво не е доработено в този законопроект? този законопроект не са доработени условията за постигане на поставените приемливи цели. Този законопроект не предвижда онези детайли и специфични условия, при които могат да се решат и да се постигнат поставените цели. Какво имам предвид? Може да се започне от транспорта, от финансирането, от участията на общините в това финансиране. Например: как ние ще извозваме тези малки деца с големите деца в онези населени места, които учат в средищни училища? Как ще стане това? На тези кръгли маси и публични форуми, които се случиха напоследък по тази тема и на които, между другото, опозицията не беше поканена изобщо, много добри идеи възникнаха от браншовите организации, които ние подкрепяме изцяло. Например, предложението да се създаде специална зона за тези деца в училището. Те не трябва да имат контакти с по-големите ученици. Тези специални условия трябва да включват: условия за занятия, тоест там не трябва да има чинове, маси, както е при едно нормално училище. Трябва да има специални условия за обучение на тези деца – условия за храна, условия за почивка, условия за игра, изолирани условия от останалите деца в училището. Какво ще бъде влиянието на контактите им с другите деца, как ще се осъществяват тези контакти, дали това ще има положителен или негативен ефект върху образователния процес на тези малки деца? Аз не знам какви данни, господин министърът, цитира тук за обхвата на децата в детските градини, но аз ще ви цитирам нещо, което е на сайта на Националния статистически институт: общо за страната обхватът на децата, става дума за учебната 2009-2010 г., е 74%, или 26% още за страната, децата не са обхванати в детските градини. И аз не смятам, че са прави тези, които твърдят, че не обхващането на тези деца е въпрос на нежелание на родителите. Няма такова нещо. Това преди всичко е резултат от липсата на достатъчна материална база, която да приеме тези деца в детските градини. Как ние ще решим този проблем в бъдеще време при условие, че се предвиждат много тежки санкции на родителите, които не осигурят участието на своите петгодишни деца в този процес? Е, ние нямаме възможност да ги приемем и утре ще ги санкционираме за това, че тяхното петгодишно дете не ходи на детска градина или училище, както и да го наречем. Нещо повече, в някои области на страната положението е още по-тревожно. Например в Сливенска област обхватът на децата в детските градини е 57% или почти половината деца в тази област не посещават детски градини,